Tere päevast, auväärt Riigikogu liikmed! Alustame Riigikogu täiskogu teisipäevast istungit. Nagu ikka, alustame kohaloleku kontrolliga. Kohaloleku kontroll.

registreerus 70 Riigikogu liiget, puudub 31. Nüüd on võimalus anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Esitan arupärimise kliimaminister Kristen Michalile soode taastamise kohta. Head kolleegid, istung käib juba, istung käib juba! Aastaks 2050 plaanib Eesti taastada vähemalt 25 000 hektarit kuivendatud soid. Tööde maksumust ei ole ametnike väitel kokku arvutatud, kuid koos Euroopa Liiduga on paarikümne aastaga soode taastamise peale kulutatud juba üle 40 miljoni euro.

Rubina Valgamaal. Praegu on tööd käimas muu hulgas Ess-soos Võrumaal, Nigula rabas Pärnumaal ning Visja madalsoos Raplamaal. Tänavu plaanitakse alustada töid Puhatu soostikus Ida-Virumaal. Soode taastamiseks on RMK kasutanud peamiselt Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi raha. Looduskaitsesse suunatavatest

miljonit eurot. Sellega seoses on järgnevad küsimused. Euroopa Nõukogu jättis Euroopa Liidu looduse taastamise määruse kinnitamata. Kliimaministeeriumi teatel püüab Eesti sõltumata määruse tagasilükkamisest neid eesmärke siiski täita. Milliste vahenditega on plaanis soode taastamist jätkata? Ja veel viis küsimust antud teemal. Aitäh! Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Mul on suur au anda rahanduskomisjoni nimel üle eelnõu Eesti esindaja nimetamiseks Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse. Eelmised kaks perioodi on selles ametis teeninud hea kolleeg Aivar Kokk: alustuseks rahanduskomisjoni esimehena ja siis minu ettepanekul ka rahanduskomisjoni aseesimehena. Aga kõik head asjad saavad varem või hiljem lõpu

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Eile saime teada, et nüüd on juba enam-vähem selge, kuidas näeb välja valitsuse plaan tulla välja järjekordse maksuga, [milleks on] suhkrumaks, limonaadimaks, kuidas iganes seda nimetatakse. Terviseminister ütles eile, et ta ei tea, miks selle nimi on limonaadimaks, äkki rahvasuu lihtsalt leiab selle

eelnõu, nüüd on siia jõudmas suhkrumaksu eelnõu. Kahjuks on selle suhkrumaksu juures kõige murettekitavam see, et valitsus kasutab hästi küüniliselt sellist retoorikat: seda ei tehta mitte selleks, et lappida eelarveauke, vaid seda on vaja laste ja noorte tervise parandamiseks. Noh, kui koalitsioon päriselt hooliks laste ja noorte tervisest, siis ta teeks täiesti teisi asju. Meie otsustasime, et Keskerakond aitab valitsust, kui valitsus ise hakkama ei saa,

toetusmeetmete paketiga, mis reaalselt on suunatud laste tervise parandamisele. Ja ma annangi üle

ikkagi panevad valitsust mõtlema ja me reaalselt teeme koos ära midagi meie laste tervise heaks. Aleksandr Tšaplõgin, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Valitsus on otsustanud välja tulla järjekordse maksuga: suhkrumaksuga. Lugupeetud valitsus, aitab juba rahva taskusse ronimisest! Tehke reaalselt midagi inimeste heaks. Annan Keskerakonna fraktsiooni nimel üle eelnõu, mis näeb ette kohalike puu‑ ja köögiviljade käibemaksu alandamise 5%‑le. Loodan teie toetusele. Aitäh!

Sellest tulenevalt annan Keskerakonna fraktsiooni nimel üle eelnõu "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele noorte huvitegevuse toetuse suurendamiseks". Aastatel 2018–2021 oli huvitegevuse toetuse summa 14 250 000 eurot, kuid alates aastast 2022 kärbiti huvitegevuse toetust 4 miljoni võrra, 10 250 000 euroni, mida peame valeks otsuseks. Kõik hinnad on oluliselt tõusnud ja kohalikud omavalitsused ei suuda katta huvitegevusega [seotud kulusid] täismahus. Seetõttu teeme ettepaneku taastada huvitegevuse toetus endisele määrale ehk suurendada kuni 14 250 000 euroni aastas. Aitäh!

mis hinnanguliselt tooks juba esimesel aastal riigieelarvesse umbes 7 miljonit eurot.Mis on 7 miljonit? See on näiteks 7 miljonit koolilõunat, mille hinna on Vabariigi Valitsus jätnud samale tasemele juba tubli mitu aastat. Viimati tõstis koolilõuna hinda Keskerakonna valitsus ja see oli aastaid tagasi. Ja nüüd selle asemel, et tegelikult mõelda laste tervise peale, tuleb valitsus järjekordse maksuga, suhkrumaksuga, mis valitsuse valitsuse arvates toob riigieelarvesse veidi üle 10 miljoni, aga tegelikult viib sealt ära 5 miljonit. Valitsus räägib sellest, et peab optimeerima

See ongi valitsuse kogu plaan. Keskerakond on täna teinud siin mitu ettepanekut, mis pakuvad suhkrumaksule

teete rahva heaks midagi mõistlikku, mitte lihtsalt ei võta raha näiteks pensionäridelt, ei ahista siin koolilapsi 1‑eurose koolilõunaga. Aitäh! Ma väga loodan sisulisele koostööle. Aitäh!

loobuda automaksu kehtestamisest ja võtta Riigikogu menetlusest tagasi mootorsõidukimaksu eelnõu" eelnõu numbriga 374 esimene lugemine. Ma palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli hea kolleegi Aivar Koka, aga enne võtan ühe protseduurilise küsimuse. Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Eile oli siin seoses eelnõuga "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda automaksu kehtestamisest ja võtta Riigikogu menetlusest tagasi mootorsõidukimaksu eelnõu" väga tõsine diskussioon selle üle, kas lõpptulemuseks on vaja Riigikogu koosseisu häälteenamust või mitte. Lauri Hussar ütles, et kuna komisjon otsustas niimoodi, siis see asi on niimoodi. Samas on Isamaa saanud Riigikogu õigus- ja analüüsiosakonnast informatsiooni selle kohta, et nimetatud eelnõu vastuvõtmiseks ei ole vajalik Riigikogu koosseisu häälteenamus. Ja see diskussioon käis päris [ägedalt].Mina lähtun praegu sellest seisukohast, et kui kehtiv õigus ütleb, et selleks ei ole vaja Riigikogu koosseisu häälteenamust, siis ei ole komisjonil, vaatamata sellele, et tal on otsustusõigus väga paljudes küsimustes, õigust seda seisukohta muuta. Ta ei saa minna seadusega vastuollu.

analüüsiosakonna seisukohast, mitte aga komisjoni seisukohast.Ma lihtsalt ütlen antud probleemi juures seda – te olete ka juuraga kokku puutunud päris tugevasti ja ma usun, et te toetate minu seisukohta –, et me ei saa menetleda eelnõu seadusevastaselt

Nii et me näeme tulevikus kindlasti otsuse eelnõusid, mille vastuvõtmiseks ei ole vaja 51 häält. Võtan ka Helir-Valdor Seederi küsimuse ja seejärel läheme päevakorra sisulise arutelu juurde. Palun!

analüüsiosakonna arvamust kuulatakse. Tegelikult tuleb see lausa põhiseadusest. Ja ma olen üheselt kindel, et kuna see eelnõu ei nõua valitsuselt mingisuguse seaduseelnõu väljatöötamist, siis see ei nõua ka 51 häält parlamendis, ükskõik kust nurga alt me seda ka ma tahtsin öelda lihtsalt kommentaariks. Te ütlesite, et me oleme kokku leppinud, et me vaidleme nende küsimuste üle päevakorra kinnitamise juures. Esiteks ei ole me seda kokku leppinud, vaid te olete selle ühepoolselt jõuga kehtestanud. Teiseks ei ole see sellel nädalal niimoodi olnud, sellepärast et kui te eile ka saalis olite, siis istungi juhataja, Riigikogu esimees, ütles, et me saame oma küsimustele vastused siis, kui komisjoni esindaja tuleb eelnõu tutvustama. Ma juhtisin ka tähelepanu sellele, et päevakorra kinnitasime eile, aga komisjoni esindaja tuleb oma seisukohti kaitsma ja selgitama alles täna. Nii et eile me ei rääkinud midagi lõpuni ega vaielnud midagi ära, vaid juhataja delegeeris selle just tänasele päevale ja nii me sellega nüüd tegelemegi.

Aga nüüd, head kolleegid, saame minna selle päevakorra[punkti] arutelu juurde. Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda automaksu kehtestamisest ja võtta Riigikogu menetlusest tagasi mootorsõidukimaksu eelnõu" eelnõu 374 esimene lugemine. Ma palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli hea kolleegi, Riigikogu liikme Aivar Koka.

Vaatamata sellele, et Eesti majandus on tänaseks juba kaks aastat olnud languses ja on Euroopa Liidus ühe suurima langusega, soovib Vabariigi Valitsus jätkuvalt tõsta makse ja kehtestada uusi makse. Tuletan meelde, et sellest aastast vähenesid peretoetused, tõusis käibemaks,

sellega inimeste majanduslikku kindlustatust ja ettevõtete konkurentsivõimet. Automaksu kehtestamise plaani näol on tegemist suurejoonelise valijate petmisega, kuna ükski valitsuskoalitsiooni erakond ei lubanud enne valimisi sellise maksu kehtestamist. Reformierakond lubas enne valimisi oma programmis: "Hoiame maksukoormuse nii madala kui võimalik ja ühiste kulude rahastamiseks hädavajalik. Maksusüsteem peab koormama kodanikke ja majandust võimalikult vähe ning motiveerima riiki oma tulusid targalt kasutama." Eesti 200 kinnitas enne valimisi, et automaksu ei kehtestata. "Me ei karista autoomanikke maksudega, vaid loome head toimivad lahendused," oli Eesti 200 hüüdlause. Nüüd aga on uut poliitikat ja pikka plaani lubanud erakond hakanud oma sõnu süües inimesi ja ettevõtteid just automaksuga karistama. Isamaa on olnud automaksu vastu ja leiab, et selle kehtestamise plaanist tuleb kiiresti loobuda. Eriti valusalt mõjub automaks lastega peredele ja maapiirkondade elanikele. Kahetsusväärselt pole Vabariigi Valitsus pidanud isegi vajalikuks analüüsida automaksu mõjusid lastega peredele. Just maapiirkondades, kus ühistranspordivõrk on hõre või puudub sootuks, on auto sageli ainus võimalus laste kooli ja huviringidesse viimiseks. Hakata sellises olukorras auto omamist maksustama on äärmiselt rumal ja ebaõiglane. Ka ettevõtete maksukoormuse kasvatamine automaksuga on vale otsus. Olukorras, kus majandus langeb juba pikka aega ja tööpuudus suureneb, peaks Vabariigi Valitsus rakendama meetmeid majanduse kasvule pööramiseks, mitte karistama ettevõtjaid uute maksudega. Mootorsõidukimaksu seadus võib olla ka vastuolus Eesti Vabariigi põhiseaduse ja Euroopa Liidu õigusnormidega. Tihti räägitakse, et riigieelarves on raha puudu. See on üks suur vale.

riigi rahandus on korras. Olles ise tol ajal rahanduskomisjoni esimees olnud, ma kinnitan: jah, eelarve oli tehtud täie mõistuse juures ja arvestatud oli ka kuludega.

tekitada majandusolukorra, kus järgnevad kaks aastat [liikus] Eesti majandus Euroopas kõige tõusvamas joones. Siis tuli valitsuse vahetus.

mille tegemine on mõjutanud väga otseselt Eesti majandust, ettevõtete ja inimeste hakkamasaamist. Energiahindade tõus ei olnud otseselt seotud sõjaga Ukrainas, sest elektri hind tõusis juba neli kuud varem.

Täpselt sama olukord oli gaasi hinnaga. Kui oli võimalus, et eraettevõtjad loovad LNG-kai,

Eesti Vabariigi valitsus tegi kõik selleks, et takistada seda olukorda, rääkides, et soomlastega on parem.

Gaasi hind tõusis 30 eurolt 285 eurole. Seega, kahe otsusega viidi Eesti ettevõtjate ja inimeste taskust ära 1,7 miljardit eurot. seda auku me püüame siin täita. Oleks asi sellega siis lõppenud. Ei! Äkki tuli arusaamine, et Eesti vagunid sõidavad läbi Venemaa Kasahstani.

täna juhtiva peaministri ja eelnevate valitsuste otsustega. Ja siis juhtus nii, et tuli uus koalitsioon kokku

See suurusjärk läheneb poolele miljardile aastas, iga aasta see kasvab, sest inimeste palganumbrid, loodame, ka tõusevad. Vähemalt siin saalis me saame ju öelda, et 1. aprillist tõusis. Ja kui me need numbrid kokku liidame, siis loomulikult, keegi on teinud otsuseid, aga see inimene ei vastuta selle eest, et sellised otsused tehtud on, vaid lihtsalt laotatakse hommikust õhtuni erinevaid makse kraesse. Vaatame sedasama mootorsõidukimaksu, mis rahvasuus on automaks – see lööb ju kõige rohkem maapiirkonna inimesi. Meile meeldib iga päev rääkida julgeolekust.

Siis tuleb ehitada kõrghooned. Ma ei tea. Oli tõesti vahepeal Tallinnas üks linnapea, kes ütles, et kõik inimesed võiksid Tallinnasse kolida. Kas julgeolek on see, kui ülejäänud Eestis elanikke ei ole? Või julgeolek on see, et Eesti inimesed saavad elada igal pool, ka piirialadel? See on minu arvates julgeolek. Kuidas noor pere, kellel on mitu last, saab hakkama ilma autota ükskõik millises maapiirkonnas? Ma tulen igal hommikul siia Riigikokku tööle prantsuse lütseumi juurest. Uskuge mind, seal on autode järjekord, sest emad-isad toovad lapsi kooli – Tallinna linnas, kus on tasuta ühistransport. Kuidas lapsed saavad kooli ja lasteaeda, huvikoolidesse ja trennidesse maapiirkondades?

Kas tõesti usutakse, et suurperedel, maal elavatel inimestel on sukasäärde kogutud nii palju raha, et nad võiksid ühe auto teise auto vastu vahetada? Aga nad ei pääse ka siis ju automaksust ega ka sellest, et auto ostmisel tuleb lisamaks.

ja jõuame selleni, et see võiks olla 230 miljonit, kui see eelnõu jõuab siia Riigikogu saali. On siiralt kurb, kui me räägime ka rahanduskomisjonis toimunud arutelust. Lihtsalt teerulliga sõideti üle ja öeldi, et see on 51 hääle [eelnõu]. Võib protestida. Ma loodan, et see protest jõudis ka lõpuks protokolli.

Ma pean küll tunnistama, et ma ei ole kunagi aru saanud, miks seda kaklust vaja oli. Oleks võinud ju rahulikult häälteenamusega olla, kuna koalitsioonis on hääli tunduvalt rohkem kui opositsioonis. Kas ainult sellepärast, et koalitsioon kardab, et äkki kõik koalitsioonipoliitikud ei ole nõus automaksu poolt hääletama? See saab olla ainukene põhjendus, miks jõuga ja seadusi rikkudes on selle eelnõu juurde kirjutatud, et see vajab Riigikogus

olgu Eesti Panga või kellegi teise oma, siis mitte kusagilt me ei näe, et Eesti majandus oleks tõusuteel. Peaaegu iga päev me kuuleme ettevõtjatest, kes tänases majandussituatsioonis sulgevad uksed.

Aga täna on selge, et ka toidupoodides on käibed langenud juba mitmendat kuud järjest. Inimesed vaatavad väga selgelt hinnasilte ja otsivad odavamat kaupa.

Peale liikumise on tervise juures oluline ka toit. Kui me maksustame inimesi erinevate võimalike maksudega nii kõrgelt,

et vähendada automaksu kulu, kui see peaks tekkima, või optimeerida oma kulutusi. Seda võimalust ei ole. Muidugi kõige olulisem on see, et praegu on ka koalitsioon aru saanud, et see võib olla

Ja nüüd naudivad oma häältesaagiga siinsamas saalis teerullimeetodit, sõites kõigist üle ja kehtestades makse, mis iga päevaga üha rohkem ja rohkem viivad Eesti inimesed vaesusesse ja ettevõtted lähemale pankrotile. Majandus saab tõusta siis, kui selleks antakse hoovad. ei ole ühtegi riiki, kes on rikkaks saanud maksude tõusu tõttu. Raskel hetkel on loomulik, et makse langetatakse, nii nagu tehti 2020. aastal, mitte ei tõsteta. Me näeme, mis juhtub peale 1. maid, kui ka kütuseaktsiisid tõusevad, mis [juhtub] transpordisektoris, mis sisendhindades toidupoodides.

Aitäh! Teile on ka mõned küsimused. Aleksandr Tšaplõgin, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Pakute välja, et loobume automaksust – olen teiega täiesti nõus. Aga mis alternatiive te pakute? Keskerakond näiteks soovib kehtestada pangamaksu. Aga teie? Aitäh,

Kui te küsite pangamaksu kohta, siis Eesti Vabariigis on ainult ühel ettevõtlusvormil, pangandussektoril, täna tegelikult ju avansiline tulumaks.

Ja kui nad maksavad dividendid välja, siis nad maksavad selle vahe, mis jääb 22% ja 18% vahele.Nii et pangandussektorit on lihtne maksustada, kui me räägime Rootsi pankadest. Aga kui me räägime Eesti pankadest ja kui me neid tahaksime veel maksustada … Mina ei ole seda meelt, et me peaks kasvatama Rootsi pankasid. Ma olen seda meelt, et me peame hoidma oma Eesti kapitalil olevaid pankasid. Vaatame LHV-d,

panga jaoks on lihtne – siis inimesed lähevad ju Rootsi pankadesse ning Swedbank ja SEB teenivad kasumit selle pealt, aga Eesti pangad jäävad kasumist ilma ja Eesti jääb ka omakapitalil olevast pangandusest ilma.

Kuidas sina tõlgendad antud seaduseelnõu kontekstis seda, et tegemist on keskkonna säästlikumaks muutmise maksuga, nagu väidab rahandusminister? Aitäh,

Siin on eelarve täitmine 230 miljoni euro ulatuses ja keegi ei tea, kas see täitumine tuleb või mitte. Siin hakati rääkima sellest, et seisvad autod viiakse ära. No kui üks auto mul õue peal seisab ja numbrimärk on küljes – ma ei tea, kuidas ta keskkonda saastab. Kui ta roostetab, siis võib-olla tõesti. Aga kuidagi teistmoodi? Me räägime siin ju tonnidest, kaalust, kõigest muust. Ja kui me räägime elektriautodest, siis keegi ei ole ju siin analüüsinud, kui palju tegelikult elektriauto tootmine keskkonda saastab palju me täna peame kaevandama selleks, et väga häid akusid saada, et elektriautod sõidaksid natuke rohkem kilomeetreid ilma laadimiseta kui

Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Austatud ettekandja! Koalitsioonisaadikud, eelkõige sotsiaaldemokraadid – nimeliselt rääkides, Läänemets ja Ossinovski ja teised – heidavad Isamaale ette, et me lubame järjest hüvesid, aga ei toeta maksutõuse ja uute maksude kehtestamist, ja et katet ei ole. Milline siis on see alternatiiv? Praegune koalitsioon, eelkõige pean silmas jällegi sotse, viib praeguses koalitsioonis ellu täiesti oma ideoloogiale vastupidist maksupoliitikat, alates

– nad ei ole päästekomandodes, politseis, piirivalves, hariduses. Mulle meeldib üks endine haridus‑ ja kultuuriminister, kes on väga selgelt öelnud, et

ja arvestame nende keskmise palga ja üldkulud, siis praktiliselt on võimalik igal aastal kokku hoida ligi 300 miljonit eurot.

Aga eelarve on ju riigis vastu võetud! Või räägime meie riigieelarvest. Me detsembris võtsime vastu selle aasta riigieelarve

Toome Siseministeeriumi näite. Me ei näinud riigieelarve vastuvõtmisel ühtegi rida selle kohta, et Siseministeerium oleks plaaninud kolida ja kolimise jaoks oleks eelarves raha olnud.

Vaatame nüüd ministeeriumide eelarvetesse sisse. Kui keegi viitsiks teha analüüsi, millistele oma erakonna omavalitsustele või MTÜ-dele toetusraha see aasta läheb ja millises suurusjärgus,

Aga kui ei soovita, siis on ju lihtne: protestitakse natukene, mis siis ikka juhtub. Siin on ju protestitud ja on laiali aetud ja siis on igasuguseid muid vaidlusi tekkinud.

Tutvustan rahanduskomisjonis toimunud arutelu selle eelnõu teemal. Arutelu toimus 18. märtsil.

sisust rääkida, siis oli tõepoolest arutelu selle üle, et kui Vabariigi Valitsus on andnud Riigikogule mingi eelnõu üle, siis on parlamendi seadusandlik põhitöö selle eelnõu suhtes kujundada seisukoht: seda toetada, toetada seda muudetud kujul või lükata see tagasi. Kasutada selles kontekstis žanrit "ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" on kummaline, arvestades seda, et käesoleval hetkel see eelnõu meie menetluses juba on ja parlamendil on kõik menetluslikud õigused olemas, et selle eelnõu suhtes seisukohta väljendada. Muu hulgas väljendada seda seisukohta viisil, nagu algatajad on soovinud. Selline õigus on olemas.

Mina väljendasin seisukohta, et tegelikult on juhatuse eelmises koosseisus tekitatud praktika, et iga eelnõu puhul langetatakse otsus, mil viisil konkreetset ettepaneku tegemist Vabariigi Valitsusele menetletakse. See on halb praktika ja mina arvan, et juhatus, kallis istungi juhataja, võiks selle praktika üle vaadata.

see on ettepanek valitsusele. Aga me oleme siiani lähtunud sellest arusaamast, et kui parlament oma koosseisu enamusega parlamentaarses riigis mingi ettepaneku teeb, siis see on valitsusele kohustuslik. Nüüd, kui me sellest koosseisu häälteenamuse nõudest loobume, siis me tegelikult jõuame sinna, et teoreetiliselt on võimalik, et ettepaneku Vabariigi Valitsusele teeb üks parlamendisaadik, kes hääletas poolt, ja kui keegi teine hääletusel ei osale, siis on ettepanek valitsusele tehtud. Aga oleks suhteliselt jabur arvata, et sellisel puhul on parlament väljendanud tahet, et valitsus peaks midagi tegema. See on sisuline pool. Praktiline pool on see

formaat, opositsioon tahabki oma ideedele tähelepanu saada, muu hulgas ka siin saalis erinevaid ettepanekuid tutvustades. Aga selleks ei ole vaja, et meie tublid teenistujad kulutaksid oma asjalikku aega sellele, et teha mingeid analüüse, kas on tegemist põhimõttelise tähtsusega ettepanekuga või põhimõttetu tähtsusega ettepanekuga. Teine pool sellest korralagedusest seisneb selles, et kui analüüsiosakonnas ei teki seda arvamust või see arvamus on nii ja naa, siis komisjoni enamus hakkab oma hääletusel otsustama, kas tegemist on põhimõttelise otsusega või mitte. Minu meelest võiks selle jama ära lõpetada ja minna rahulikult tagasi vana praktika juurde, kus kõigile oli teada, et ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele

et komisjoni ettekandja seda arutelu käiku suurele saalile tutvustaks. Seda ma olen nüüd siis teinud. Sellesama teema ümber esitati komisjonis ka proteste,

Siis tehti ettepanek võtta eelnõu 2. aprilli päevakorda, see oli konsensuslik otsus. Teine konsensuslik otsus oli määrata mind juhtivkomisjoni

Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Teile on vähemalt üks küsimus. Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Ma tulen ikkagi selle häälteenamuse, poolthäälteenamuse juurde.

nõuab Riigikogu koosseisu häälteenamust. Aitäh! Ma oma seisukohti selles küsimuses selgitasin. Ei ole vaidlust selles kui juristide keelt kasutada –, et seaduseelnõude väljatöötamisülesande andmise puhul koosseisu häälteenamus on nõutav. Küsimus on selles, millisel viisil tõlgendada ülejäänud, seaduseelnõu väljatöötamist mittenõudvate eelnõude puhul seda hääletamise nõuet.

neid otsuseid langetada ka muudest alustest lähtuvalt. Mina võin enda eest rääkida. Mina toetasin seda, et see on koosseisu häälteenamust [nõudev] eelnõu, sellepärast et ma arvan, et kõik ettepanekute tegemised Vabariigi Valitsusele peaksid olema koosseisu häälteenamusega selleks, et sellel instrumendil peale poliitilise tähelepanu saamise oleks ka mingisugune reaalne tähendus. Reaalne tähendus tekib sellisel juhul, kui parlament koosseisu häälteenamusega tõepoolest otsustab teha valitsusele ettepaneku – siis see on parlamentaarses riigis valitsusele kohustuslik. See peaks olema selle asja mõte. Võtame näiteks sellesama konkreetse eelnõu. koosseisu häälteenamusega otsustaks teha ettepaneku võtta see eelnõu tagasi, siis mul on raske ette kujutada, et valitsus keelduks seda tegemast. Me tõlgendame seda – see ei ole ka seaduse nõue, kui rääkida mingisugusest seaduse punktist –, et see ongi parlamentaarse riigi fundamentaalprintsiip

ka lisaaega kolm minutit. Kolm minutit lisaks. Tänan, austatud aseesimees! Head saadikud siin saalis – keda on kahjuks vähe – ja need, kes on tubades ekraanide ees! Ja kõik, kes meid vaatavad interneti vahendusel! Algatuseks ütlen kohe ära, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond kindlasti ei toeta mootorsõidukimaksu, on selgelt ja üheselt selle vastu.Vaatame tänast olukorda. Selgelt on näha, kuidas viimaste aastate inflatsioon on mõjutanud väga negatiivselt meie ühiskonda tervikuna, nii ettevõtlust kui ka inimeste hakkamasaamist.

tervikuna. Ja selles olukorras on praegune valitsus tõstnud erinevaid makse: käibemaksu 20%‑lt 22%-le,

erinevaid huvitavaid põhjendusi, miks seda maksu on vaja teha – rääkis siin meile keskkonnamaksust. Siin on täna kõlanud, et kindlasti ei vasta tõele, et [mure] keskkonna pärast on see, mille pärast seda automaksu tehakse. Ega inimesed ei ole rumalad. Rääkige ausalt, et tegemist on selgelt riigieelarve täitmisega.

Ja seal oli üks Rahandusministeeriumi ametnik, kes teatas, et automaksu arutamise käigus ei ole tulnud välja suurt vahet transpordikorralduse suhtes linnas või maal. See oli mulle ikka väga suureks üllatuseks. Siis ma saingi aru, et need inimesed, kes selle peale mõtlevad, tegelikult ei saa aru, mida nad teevad, milline on elukeskkond linnas ja milline on elukeskkond maapiirkonnas. Mind üsna ärritas see väide, et ei ole täheldatud olulist vahet, kas inimene elab linnas või maal. Kui ma küsisin, kas tõsimeeli väidate seda, et bussiliikluse või ühistranspordi kättesaadavus või taksode tellimise võimalus või auto rentimise võimalus või sõidujagamise teenus või kas või tõukeratta rentimise võimalus on tõesti mõnes mõnes väikses Eesti asulas või külakohas samaväärne Tallinna, Tartu või Pärnu linna [võimalustega], siis ega ma sealt adekvaatset vastust ei saanud. Küll aga sain aru, et need inimesed tegelikult ei saagi aru, millest me räägime nende automaksust tulenevate probleemidega seoses või mis see murekoht tegelikult on. Rääkimata sellest, et suurele kaasamisüritusele siin Riigikogu konverentsisaalis oli unustatud või jäetud kutsumata suurpered. Suurperede esindajad ei olnud kohal. Selle peale rahanduskomisjoni esimees laiutas käsi, ütles, no ei tea, äkki jäi teise listi või kuskile. Unustasime kutsuda ühe väga olulise grupi, lihtsalt unustasime ära. Aga arvestades seda, et praeguse koalitsiooni kõige esimene eelnõu, mis siia saali toodi, kui tänased valitsejad valitsema hakkasid, oli suurperetoetuse vähendamine, siis ma arvan, et tegemist ei olnud kuidagi juhusega, vaid see näitab suhtumist Eesti peredesse tervikuna. Olen ka varem välja toonud kohti, mis reaalselt

Aga nüüd paneme ka nendele selle automaksu täiendava koormise. Jahimehed – jahimehi on Eestis palju – teavad väga hästi seda, et see auto ei ole lihtsalt lõbu pärast. Sellega käiakse jahil, see on selle jaoks, et täita neid ülesandeid, mis jahimeestele pandud on. Või põllumeeste puhul. Põllumehed ei osta omale maastureid sellepärast, et lihtsalt on tore, et meeldib suur ja ilus auto, vaid sellel on reaalne vajadus. Või väikeettevõtjad, ehitajad, kes vajavad suuremat autot selleks, et oma igapäevatööd teha, vedada erinevaid koormaid

Ma arvan, et see on väga oluline punkt. Selle peaksite kindlasti avama seal läbirääkimistel.

Aga nii nagu ka alustasin, lõpetan sellega, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ei toeta mootorsõidukimaksu eelnõu ehk niinimetatud automaksu ja on kindlasti selle vastu. Ma loodan, et saadikud, olenemata erakonnast, mõtlevad selle veel kord sisuliselt läbi, kohtuvad oma valijatega ja teevad ka otsuse mitte toetada seda Eesti ühiskonnale ja inimestele

Kolm minutit lisaks. Aitäh, austatud istungi juhataja! Austatud kolleegid! Keskerakond ei toeta automaksu ning on seisukohal, et praegu on valitsusel viimane hetk, kõige viimane hetk see eelnõu tagasi võtta, kuna varsti me oleme päris piinlikus olukorras, kui tuleb Euroopa Komisjonilt vastus kinnitusega, et see eelnõu on Euroopa Liidu õigusega vastuolus. Ja seda see ka Keskerakonna fraktsioon tellis õigusliku analüüsi, mis tõi välja, et vähe sellest, et automaks on vastuolus Euroopa Liidu õigusega, on see lisaks vastuolus ka põhiseadusega. põhiseadusega. Tulenevalt sellest, et meil on vastuolu Euroopa Liidu õigusega, oleme me varsti sellises olukorras, kus riigi vastu hakatakse esitama kahju hüvitamise nõudeid ja riik on sunnitud need kõik tasuma. Lisaks sellele hakkab tasuma intressi, mis saab olema 21,9% aastas.Võib-olla kõige markantsem siinkohal on see, et ministeerium oli väga teadlik sellest, et see eelnõu on vastuolus Euroopa Liidu õigusega. Vaatamata sellele

praegu on täiesti viimane hetk see eelnõu tagasi võtta. Nüüd, teine moment: vastuolu põhiseadusega. Juba mitu korda on mainitud, et põhiseadus ütleb väga konkreetselt: lasterikkad pered ja puuetega inimesed on riigi erilise kaitse all. [See on] põhiseaduse §-s 28. 28. Mootorsõidukimaksu eelnõu ei näe ette erisusi ei puuetega inimestele, ei lasterikastele peredele ega ka vähem kindlustatud peredele. Valitsus neid erisusi teha ei soovi. Selle asemel, et teha maksuvabastus, teha see erisus, ütleb valitsus, et puuetega inimesed peaksid nüüd kõik hakkama oma autosid ümber ehitama. Siis nad võib-olla selle maksuvabastuse saavad. Või räägitakse, nüüd on uus retoorika, teoreetilistest potentsiaalsetest leevendusmeetmetest-toetustest, mis võib-olla kunagi hakkavad rakenduma. Kui me räägime erivajadustega inimestest, HEV lastest, juba täna, juba eile vajasid täiendavaid toetusmeetmeid, sõltumata automaksust. Ja teiseks, meil täna ei ole mitte mingit kindlust, et need toetused kunagi reaalselt tulevad ja et need katavad kõik lisakulud, mis automaksuga kaasnevad. Võib-olla kõige kurvem on see, et lasterikaste ja vähem kindlustatud perede puhul neid toetusi ei ole isegi arutatud. See on olemas eraldi protokollis, neid toetusi ei tule.

Praegu paneb riik meie kõige haavatavamad ühiskonnaliikmed veel raskemasse seisu, tekib palju suurem vaesusesse langemise risk lasterikastel peredel, puuetega inimestel, vähem kindlustatud isikutel. Ja seejuures see, et riik ei ole suuteline tegema maksuvabastusi, ei ole suuteline rakendama mingeid muid meetmeid, toetusmeetmeid, ongi see põhiõiguse riive. See on olukord, mis näitab, et automaksu eelnõu on põhiseadusega vastuolus. Millegipärast jäetakse tihti rääkimata see, et me kõik juba tasume automaksu ühel või teisel moel. Me tasume seda suurenenud käibemaksu kaudu, me tasume seda aktsiisi kaudu. Need aktsiisid suurenevad veel mitmekordselt. Ja mida valitsus meile vastu pakub? Kas valitsus arendab näiteks teetaristut? Ei, meil vähenevad investeeringud teede parandamisse ja ehitamisse Olgu, võib-olla see ongi valitsuse idee, et meil automaksu tulemusel inimesed autosid enam ei kasuta ja seepärast ei olegi enam vaja teedesse investeerida. Okei! Aga mis on alternatiiv, mida valitsus pakub? Alternatiiv on see, et valitsus kaotas tasuta ühistranspordi maapiirkondades. Isegi kui oleks soov soov proovida keskkonnasäästlikumaid lahendusi maapiirkondades, siis riik teeb selle nii raskeks kui võimalik. Ma hakkasin isegi mõtlema, et võib-olla riigil ongi soov, valitsusel on soov, et inimesed maapiirkondadest minema koliksid.

Motosportlased, kollektsionäärid, muuseumide omanikud – kõik ju teavad, et auto- ja motosport on meil ühed ajaloolisemad alad Eestis. Ma arvan, et kõik mäletavad Kalevi suursõitu, kõik on näinud filmi "Vallatud kurvid".

rahandusminister, kui ta esines, ütles, et motosportlastel läheb niigi hästi. Võib-olla nad peaksid üldse hakkama peale maksma? Aga mina olen näinud, kuidas meie tippsportlased elavad. nad käivad täiskohaga tööl, sõidavad nad EM- ja MM-võistlustele ja saavad poodiumikohti. Me kuulame Eesti hümni ja näeme Eesti lippu lehvimas. Paljude laste vanemad käivad mitmel kohal tööl, et kindlustada lapsele võimalus tegeleda oma lemmikspordialaga.

rohkem kui 100 aastat, see on meie ajaloo osa. Millegipärast me sellele tähelepanu pöörata ei taha. Ja kui me räägime sellistest vabadustest nagu õigus vabale eneseteostusele, õigus valida tegevusala, elukutse, siis tegelikult kõik need maksutõusud, erinevad valitsuse otsused panevad piirangud nendele õigustele ja vabadustele. Kogu seda teemat tuleb vaadelda palju laiemalt. Nagu ma juba mainisin, täna on viimane hetk, kui valitsus peaks selle eelnõu tagasi võtma.

Aitäh! Isamaa fraktsiooni nimel hea kolleeg Andres Metsoja, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid!

ja kogume jätkuvalt [automaksu vastu] allkirju. Oleme samamoodi nagu Keskerakond öelnud selgelt välja, et pöördume ka Eesti Vabariigi presidendi poole, et selliselt see seaduseelnõu seaduseks ei saaks. Miks? Esiteks sellepärast, et me väga selgelt oleme erakond, kes peab oluliseks toetada inimeste elulaadi, elukohavalikut,

Rääkida veenvalt – kui me ühtegi kilomeetrit kruusateed ei suuda perspektiivis teehoiukava alusel viia mustkatte alla –, et sõitke väiksemate autodega ja olge kuidagi keskkonnasäästlikumad, on väga kahepalgeline. Lihtsalt ei ole võimalik siit puldist sellist juttu usutavalt rääkida. Me teame, et talvel sajab lund. Väga sageli hajaasustusega piirkondades [elavad] pered peavad hommikul vara kodust välja saama ja õhtul koju tagasi. Võib juhtuda, et lumesahk pole selle aja jooksul kordagi käinud, sellepärast et see tee ei ole lihtsalt selle prioriteetsusastmega

Kogu see jutt sellest, et aga mujal maailmas ju automaks justkui on ja mis sellest hullu – ilmselt hullu ei olegi, aga me näeme, et Eesti riigis korraldame me asju ikka ju selles teadmises ja arusaamas, millised meie, Eesti eri piirkonnad on, milline tegelikult kohalike omavalitsuste käekäik on, milline on nende tulubaas, et elanike eluolu paremaks muuta, kas või kohalike teede osas. Hetkel lihtsalt ei ole mõtet sellel teemal rääkida, neid kokkulangevusi negatiivses mõttes on liiga palju. Ja see, mida ju ajast aega on makstud, on kütuseaktsiis. Aga tõepoolest, see ei paista ka näitavat märki, et see raha lõpuks ikkagi teede investeeringuteks läheb, või siis on seda igal juhul väga-väga-väga palju puudu. No transport – see on alati selline Eesti Nokia, alates Tallinnast kuni Uugametsani välja. Ikka ja jälle armastatakse rääkida sellest, kuidas meie liikuvus ja kõik liikuvusega seotud mured saavad lahendatud ühistranspordi näol. Iga koalitsioon tuleb ja võidukalt räägib võimalikest lahendustest: küll sellest, et tekib nõudetransport, küll sellest, et liine tuleb juurde. Aga jällegi, me kõik saame ju väga selgelt aru, et ühel hetkel tuleb Eestis ilmselt teha valik ja öelda, et meil on ühistranspordivabad alad, kus ei ole mõtet neid bussipeatusi hooldada, sellepärast et see üks buss, mis päevas käib, ei lahenda tegelikult mitte kellegi vajadusi. Ja jällegi, rääkida seda, et hajaasustusega piirkonnas on võimalik vahetada autod ühistranspordi vastu välja, ei ole ühiskonnakorralduslikus mõttes ju reaalsus. See võib olla mingisugune helesinine unistus.

Kuidas need lapsed ikkagi kooli ja koju jõuavad, kui peres vähemalt kahte autot ei ole? Üks neist peaks olema kastiga ja suur, muidu lihtsalt peab laps veetma öö kuskil kuuse all. Nii et ei automaksule, see ei ole aeg ja koht Eesti õigusruumis. Rääkida sellest teemast võib, aga teha [ei tohi] seda mitte mingil juhul. Nii et meie võitleme selle vastu, ja võidukalt. Aitäh!

"Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda automaksu kehtestamisest ja võtta Riigikogu menetlusest tagasi mootorsõidukimaksu eelnõu" eelnõu 374. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle ettepaneku poolt oli 28 Riigikogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. Eelnõu ei leidnud piisavat toetust. Eelnõu 374 on tagasi lükatud.

Lugupeetud istungi juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Olen teie ees toiduseaduse muutmise seaduse eelnõuga. Toiduseaduse muutmise eesmärk on tagada parem kooskõla Euroopa Liidu õigusega. Eelnõuga kehtestatakse toidu ioniseeriva kiirgusega töötlemise loa kohustus ning tehakse vajalikud muudatused Euroopa Liidu ametliku kontrolli määruse paremaks rakendamiseks seoses laborite ja loomse toidu saasteainete riikliku järelevalvega.

Eelnõu kohaselt on meil plaanis järgmised punktid. Kehtestatakse toidu ioniseeriva kiirgusega töötlemise loa kohustus koos vajalike menetlusnõuetega. Nimetatud loa taotlemisel ja taotluse menetlemisel on senini kohaldatud haldusmenetluse seaduses sätestatud ajakohaseid menetlusnõudeid, mis on aga liiga üldised. Direktiivist tuleneva loakohustuse parema ülevõtmise ja rakendamise huvides kehtestatakse toiduseaduses täpsemad normid toidu ioniseeriva kiirgusega töötlemise loa andmise, taotlemise ja selle lahendamise menetluse kohta. Loakohustuse näol on tegemist piiranguga majandustegevuse vabadusele. Põhiseadusest tulenevalt tohib sellist piirangut kehtestada üksnes seaduse tasandil. Tunnistatakse kehtetuks loomse toidu saasteainete riikliku järelevalve reguleerimise korra volitusnorm, kuna puudub riigisisene vajadus nimetatud korra kehtestamiseks. Kogu toidutarne ahelas kehtib ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingute ühtlustatud Euroopa Liidu otsekohalduv õigusraamistik.

Täpsustatakse volitatud laborina tegutsemise volituste andmist sellisele laborile, mis asub teises liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguosaliseks olevas kolmandas riigis. Ja viimase muudatusena täpsustatakse riikliku referentlaboratooriumi tegutsemise alust. Kehtiva seaduse kohaselt tegutseb referentlabor valdkonna eest vastutava ministri esitatud riikliku tellimuse alusel. Uue sõnastuse kohaselt tegutseb referentlabor valdkonna eest vastutavale ministrile esitatud tegevuskava alusel. Lühidalt ka mõjudest. Täpsemate normide kehtestamine ei mõjuta käitlejaid, kes Eestis kasutavad nimetatud töötlemisviisi, see tähendab, ei kaasne lisategevusi ega ‑kohustusi. Kavandatav muudatus mõjutab neid võimalikke toidu ioniseeriva kiirgusega töötlemisega alustavaid ettevõtjaid, kes peavad taotlema uue korra kohaselt luba, kuid hinnanguliselt ei too muudatus kaasa täiendavat suurt ajakulu ega ka tööjõukulu loa taotlejale. Seaduse jõustumine on kavandatud 1. juuniks käesolevaks aastaks, 2024. aastaks. Nimetatud jõustumisaeg on vajalik eelnõus kavandatud rakendussätte jaoks, mille kohaselt loetakse toidu ioniseeriva kiirgusega töötlemise loakohustus täidetuks sellise ettevõtja puhul, kes on kasutanud toidu ioniseeriva kiirgusega töötlemisviisi Põllumajandus‑ ja Toiduameti loal enne 1. juunit 2024. aastal. Minu poolt kõik. Aitäh! Suur tänu! Teile on mõned küsimused. Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Kuna seda ülekannet vaatavad kindlasti paljud toidutarbijad, siis kas te võiksite lühidalt nii mulle kui ka toidutarbijatele ära seletada, mida toob kaasa toidu töötlemine ioniseeriva kiirgusega? Milleks see vajalik on? Aitäh, Aitäh! Lihtsustatult öeldes, miks toitu ioniseeriva kiirgusega töödeldakse, on see, et vähendada toidus nii-öelda halbade bakterite ja mikroorganismide arvu ja pikendada toidu säilivusaega.

kas on Eesti turul juba toiduaineid, mida on töödeldud ioniseeriva kiirgusega? Mõned näited. Me teame, mis on suitsutatud toiduained, mis on vinnutatud, mis on kuivatatud. Millised Eesti turul olevad toiduained on

ka Euroopa Liidus, välja arvatud nendes riikides, kus oma siseriiklike regulatsioonidega on lubatud loomseid tooteid ioniseerida, see

Mart Maastik, palun! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud minister! Kas vastavate erialaliitude või toiduainete käitlejate või tootjatega on ka võetud ühendust? Kas nende arvamust on

Mida vähem on kaasatud osapooli, seda lihtsam on ka meil seda teha. Antud juhul on nendega räägitud. Kui keegi peaks turule juurde tulema, mida ei ole küll viimase kümne aasta jooksul toimunud, siis kindlasti saame [rääkida] ka nendega. Aga kõigi vajalike osapooltega on räägitud ja kõik on nõus, et sellist õigusselgust ja lihtsustamist tuleks soodustada. Arvo Aller, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud minister! Siin on ka laborite volitusnormide täpsustamine. saan siit õigesti aru, et Eestis tegutsevad laborid saavad ka hakata seda ioniseerimist määrama? Või on see laborite volitusnormi täpsustamine seotud mingi teise asjaga? Siin

Antud juhul on see kaudselt seotud ka ioniseeriva kiirguse töötlemisega, aga pigem on labori muudatus toiduseadusest lähtuvalt selles, et ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingute tegemise käigus võetud proovi analüüsitakse

ja soovitada sobilikke laboreid ning viia ametlikke kontrolle läbi ka teistes riikides, kus see võib-olla nii täpselt ei ole reguleeritud. Lihtsustatult öeldes, me võtame riigile

volitusnormile vastavate laboritega koostööd teha. Ma ei tea, kas oli arusaadav. Aga jah, et me saaksime tagada Euroopa Liidu siseselt ja meiega majandussuhetes olevates kolmandates riikides just kõigile volitusnormidele vastavate laborite koostöö.

Aitäh! Veel kord: eelnõuga kehtestatakse toidu ioniseeriva kiirguse töötlemise loakohustus, võttes täpsemalt üle Euroopa Liidu direktiiv, ja tehakse vajalikud muudatused Euroopa Liidu ametlikus kontrollis. Mis puudutab ioniseerimisega ümberkäimist või ioniseerimist, siis jah, seal kehtivad väga täpsed reeglid, kuidas seda on lubatud teha, et see ei oleks inimesele ohtlik, et see ei

direktiivi, mis ütleb, et ainult taimsed … Ütlen korra uuesti selle täpse

selgelt selliste tehniliste muudatustega. Üks oluline muudatus puudutab seda, et [toiduseadus] viiakse kooskõlla Euroopa Liidu õigusega, kui võetakse üle direktiiv, mis puudutab toidu ioniseeriva kiirgusega töötlemist. Teine oluline aspekt, mida tasub tähele panna, on seotud sellega, mis puudutab täpsustusi, volitatud laborina tegutsemise võimalusi ja volituste andmist sellisena, et Euroopa partnerriikides ja ka väljaspool Euroopa Liitu oleks selge regulatsioon, kuidas saab referentlaboreid ehk partnerlaboreid leida. Ja seal pole oluline ainult ettevõtja vaade, vaid ka meie Eesti referentlabori vaade. See tähendab seda, et on teatud proove, mida

Loomulikult tuli meil komisjonis teha ka menetlusotsused. Otsustati teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 2. aprillil sellel aastal – see oli konsensusega –, määrata juhtivkomisjoni esindajaks komisjoni esimees Urmas Kruuse – ka konsensus